г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители на 15 май 2020 г. Приет на първо гласуване на 22 май 2020 г. 2020 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител – Министерският съвет на 18 септември 2019 г. Приет на първо гласуване на 29 ноември 2019 г. 2019 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за Българския Червен кръст. Вносители – Александър Ненков и Искрен Веселинов на 9 март 2020 г. 4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода

към министъра на здравеопазването относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация на българските медици; 7.2. Отговори на въпроси и питания.“ Моля, режим на гласуване по така представения Проект за програма за работа тази седмица.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

Предложение за провеждане на разисквания по питане, № 054 05-21, от 15 май 2020 г. от народните представители доцент доктор Георги Йорданов и група народни представители. Вносители са народният представител

Съобщение: От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността, април 2020 г.; стопанска конюнктура през месец май 2020 г.; брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 г.; производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2020 г.; индекси за оборота в раздел „Търговия на дребно“, без търговията с автомобили и мотоциклети, през месец април 2020 г.; индекси на промишленото производство през месец април 2020 г.; индекси на строителната продукция през месец април 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

„Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност“. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност“. По § 1 предложение от народния представител Мустафа Карадайъ, народния представител Делян Пеевски и народния представител Йордан Цонев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Валери Симеонов,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

Ресторантьорски и кетъринг услуги с изключение на доставки на високоалкохолни акцизни спиртни напитки.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

които се заплащат със средства от бюджета на НЗОК, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, месо, мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно, както и за“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители: „В § 1, в чл. 66, ал. 2, т. 3 се изменя така: „3. ресторантьорски и кетъринг услуги, с изключение на доставка на високоалкохолни акцизни спиртни напитки.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 66

доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио музикално съдържание; 3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128; 4.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди гласуването на съответния § 1 още веднъж искам да Ви призова да подкрепите нашето предложение в чл. 66, ал. 2 към т. 3 да добавим текст, който да обхване според нас несправедливо изключените от туристическия бранш туроператорски услуги. Те са една неразделна част от тази дейност и според нас процесът нас процесът на обезпечаване на туристически услуги отново несправедливо е разцепен на две части, както беше досега, по отношение на понижената данъчна ставка за хотелите и ресторантите.

мярка за подпомагане на бранша, но туроператорските услуги се изключват, което според нас е изключително несправедливо. Те представляват една неразделна част от обезпечаването на туристическия поток, сключването на договор със съответния гражданин, съответния турист или съответната група, от една страна, а от друга страна, обезпечаването на самата услуга в местата за настаняване и заведенията за хранене. Не виждаме сериозна причина целият този сектор да бъде отделен, да бъде оставен с повишената данъчна още повече че може би той претърпя най-тежкия удар от прекратяването на туристическите услуги, тъй като практически неговата дейност със затварянето на местата за настаняване беше прекратена, а от друга страна, секторът не не ангажира особено големи финансови ресурси от гледна точка промяната на приноса му в държавния бюджет с преминаването от 20 на 9% данъчна ставка. Смятаме, че можем да направим този жест към туроператорските фирми, за да можем да ги спасим, да ги избавим от положението, от тежката криза, в която се намират. В настоящия момент те са също така задължени и да връщат парите, които са взели. Вярно, че ние отложихме с една година задължението им да върнат на клиентите, от които предварително са събрали пари, но, от друга страна, те са лишени от абсолютно всякакви постъпления. Смятаме, че можем, още и да ги присъединим към тази група, тъй като, повтарям, техният финансов дял не е особено значим. Второто предложение, което бих Ви призовал да подкрепите, това е нашето общо предложение – на „Обединени патриоти“, свързано с добавянето към ресторантьорски кетъринг услуги и на нискоалкохолните напитки – те също да бъдат с понижен данъчен процент на 9%, конкретно говоря за виното и за бирата. Пак повтарям, това е наше общо предложение. Проучванията и статистиката показват, че този тип напитки представляват някъде около 40% от общата консумация във всички заведения за хранене и ако действително ние искаме да подпомогнем ресторантьорския бранш, не виждам причина да не подкрепим това предложение. Още повече че в огромната си част и виното, и бирата, които се консумират, са родно производство. По този начин ние ще подпомогнем производството на тези напитки в българските предприятия и така ще подпомогнем като цяло икономиката. Това е моята молба и обръщение към Вас, разчитам на разбиране. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Първо Първо ще подложа на гласуване наименованието на Закона със съответната предлагана редакция от Комисията. Гласували

неподкрепеното предложение на Валери Симеонов и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мария Цветкова и народния представител Александър Сабанов. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители. Гласували

неподкрепеното предложение на Валери Симеонов и група народни представители. Гласували 138

В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 1. В т. 62 се създава ново изречение второ: „Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните“, а досегашното изречение второ става изречение трето. 2. Създават се т. 98, 99 и 100: „98. Бира по чл. 66, ал. 2, т. 3“ е бира по смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС. ЕС. 2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 г, попадащи в Код 2005 10 10 00 по КН на ЕС. 3. Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 г, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС. 4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 г, попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС. 5. Бебешки пелени, попадащи в Код на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз предлагам да подкрепите моето предложение, чийто смисъл облагането на доставките на книги да не се ограничава със срок до 31 декември 2021 г. Мисля, че намаляването на данъка добавена стойност върху книгите не е толкова антикризисна мярка, колкото въпрос на политика на държавата към книгоиздаването в България. Оставането на срока до 31 декември 2021 г. би създало и затруднение в самия бранш. След мои разговори с представители на бранша се установи, че се създава създава ситуация, в която в един период от време книгите, производството на книгите, както е описано в т. 2, ще бъде облекчено, но то не може да се осъществи така, както примерно ние като законодатели го замисляме, като една антикризисна мярка. Това трябва да бъде държавна политика. Не е възможно българските автори, преводачите, издателите на книги да се опитат през този период да издават повече книги, защото тогава е намалена ставката ДДС. И още един проблем. След 31 декември 2021 г. книгите, които са произведени с 9% данък добавена стойност, а те са стока, която не се реализира като в ресторантьорството и в хранителната промишленост толкова бързо, как ще бъдат продавани? След 31 декември 2021 г. те трябва да бъдат отново продавани със ставка 20%, което е едно сериозно недомислие.

Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Гласували

По § 3 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5: „§ 5. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а: „§ 6а. През 2020 г. средства от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6: „§ 6.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

когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. (2) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства по чл. 3, 2, 3 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, при условие че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. (3) При При определяне на дохода на член от семейството по ал. 2 се прилагат § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, като лицата, които кандидатстват за помощта, декларират писмено съгласието си за извършване на служебна проверка на доходите им от дирекция „Социално подпомагане“. (4) При условията на ал. 1 помощта се предоставя независимо от дохода на семейството за: 1. деца с трайни увреждания съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца; деца с един жив родител съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца; 3. деца, настанени в семейства на роднини и/или близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. (5) Помощта по ал. 1 се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020/2021 г., ако детето продължава да посещава училище. (6) Помощта по ал. 1 се възстановява, ако през учебната 2020/2021 г.: 1. ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, определени по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. (7) В случаите по ал. 6 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава мотивирана заповед за възстановяване на получената помощ заедно със законната лихва. (8) Правото на помощта по ал. 1 се погасява след изтичането на един месец от началото на учебната 2020/2021 г., а вземането за отпуснатата помощ се погасява след изтичането на три месеца, считано от края на месеца, в който заповедта за отпускането й е влязла в сила. (9) Размерът и редът за отпускането и изплащането на помощта по ал. 1 се определят с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.“ 2. Създава се чл. 27: „Чл. 27. (1) На лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други лица, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, на служители на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ и Националния център по заразни и паразитни болести, на служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, на служители от системата на Министерството на труда и социалната политика и от системата на Министерството на вътрешните работи и на служители от Националното тол управление, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID - 19, се предоставя помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. (2) Помощта по ал. 1 се ползва еднократно в срок до 30 ноември 2021 г. през времето на отпуск на лицето за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани, или регистрирани места за настаняване, като с предимство са обектите на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собственост на държавата, и почивните станции на министерствата и ведомствата – по списък, приет от Министерския съвет. При ползване на помощта в болниците за рехабилитация по смисъла на Закона за лечебните заведения не трябва да се затруднява достъпът на пациенти до медицинска помощ. Член 3, ал. 5 от Закона за лечебните заведения не се прилага. (3) Помощта по ал. 1 се изплаща чрез бюджетите на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на отбраната. Помощта за правоимащите лица от районните здравноосигурителни каси се изплаща от Националната здравноосигурителна каса за сметка на средства, предоставени чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Помощта не се включва в облагаемия доход на лицето и за нея не се дължат данъци и задължителни осигурителни вноски. (4) Министърът Министърът на здравеопазването, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи и министърът на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица писмено определят кръга на правоимащите лица по ал. 1 и издават заповеди на всяко правоимащо лице за еднократно изплащане на помощта. (5) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице определя кръга на правоимащите лица по ал. 1 за лечебните заведения за болнична помощ и за районните здравноосигурителни каси. Заповедите по ал. 4 се издават от министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ръководителите на лечебните заведения, съответно на управителя на Националната здравноосигурителна каса. каса. (6) Работодателят, съответно органът по назначаването изплаща авансово помощта по ал. 1 в 14-дневен срок преди ползването ѝ въз основа на издадената заповед. Помощта за правоимащите лица от лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1, които не са бюджетни организации,

се заверяват, подпечатват и датират от служебно лице в обектите или местата за настаняване по ал. 2. На правоимащото лице се издава разходооправдателен документ за извършеното плащане и заверено извлечение от регистъра за настаняване. Правоимащото лице предоставя на органа, изплатил помощта по ал. 6, документите по изречение първо и второ в 7-дневен срок от завръщането, но не по-късно от един месец от ползването на помощта. (8) При нарушение на ал. 2 и 7 помощта се възстановява от лицето, включително чрез удържане от възнаграждението му. (9) Редът за ползването на помощта в обектите и местата за настаняване по ал. 2 се определя с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма и министъра на здравеопазването.“

от Кодекса за социално осигуряване за служебно преизчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се удължава до 30 септември.“

на 18 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2029 г. Господин Нунев, заповядайте да ни запознаете с Доклада.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи, Георги Арабаджиев – заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи, Росица Грудева – директор на дирекция „Правнонормативна дейност“,

внесен от Министерския съвет на 18 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2019 г. Проект за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2. По § 2 има предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага

1: „(1) Администраторът на лични данни или оправомощени от него длъжностни лица разглеждат заявленията за упражняване на права от субектите на данни по чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, съответно по чл. 53 – 56 от Закона за защита на личните данни, и изпълняват задълженията по чл. 34 от Регламент (ЕС)

един отдавна дискутиран въпрос, който е поставян нееднократно както в Комисията, така и при различни разговори между служителите на МВР и по-скоро служителите на на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Защото измененията в Закона, направени преди време, създадоха доста въпросителни и доста напрежение сред служителите, които би трябвало да осигуряват пожарната безопасност на населението.

да се добави и думата „условията“ в този текст. Не знам защо колегите не го възприеха във Вътрешната комисия на второ четене, а беше редно това нещо да се случи, тъй като е нормално министърът на вътрешните работи да определя и условията на работа на тези групи служители. Един друг спорен текст, който предлагаме да отпадне и който служителите го искат, е именно да отпадне този текст – в населени места с население до 5 хиляди души се допуска осъществяването на дейността и в екип от двама души.

По тази причина ние се съобразихме с желанието на служителите от Министерството на вътрешните работи този текст да отпадне, за да могат да работят в по-големи екипи. Тоест, трима и повече души в такива населени места, особено по различни причини се случват и пожари, случват се и бедствия. Аз Ви призовавам действително да приемем този подход и разберем исканията на служителите от Министерството на вътрешните работи и да им позволите това нещо да се случи, за да могат те да работят в наистина много по-безопасни условия на труд и съответно те да могат да договарят с министъра на вътрешните работи условията за своята работа, тъй като и със сегашните промени в Закона не се дава такава възможност, а винаги досега в преговорите е поставяно като мотиви да не се договарят тези условия, тъй като в Закона не е предвиден такъв ред. Именно по тази причина ние предложихме този текст и очакваме тук, в залата, да бъде подкрепено това нещо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики?

предложение от народния представител Валентин Радев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Пламен Нунев, направено по реда на чл. 83, ал. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и – 9, която: 1. предотвратява и пресича терористични действия; 2. освобождава заложници; 3. задържа и/или обезврежда особено опасни престъпници или престъпни групи; групи; 4. осигурява зона за безопасност срещу потенциални атаки чрез снайперисти; 5. открива, идентифицира и неутрализира взривни устройства и взривни вещества, както и разработва технически средства и способи за извършване на тези дейности; 6. извършва физико-химическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества; 7. опазва обществения ред при провеждане на масови мероприятия; 8. възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици; 9. опазва обществения ред при кризи; 10. осъществява превантивна дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред; 11.

осъществява охрана на служители в администрацията на органи на държавна власт, при наличието на конкретна застрашеност във връзка с упражняване на функциите им; 14. оказва съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност; 15. осъществява охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2, обекти на МВР и дипломатически представителства; 16. осъществява охрана на специални товари; 17. участва в осъществяването на контрол за спазването на правилата за движение по пътищата извън населените места.“ 2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7. 7. 3. Създават се ал. 8 и 9: „(8) Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ може да охранява и лицата по чл. 20 или чл. 22 от Закона за Националната служба за охрана след решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана, въз основа на заявление от съответното лице.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 41: „§

така: „Чл. 44. (1) В ГДБОП, ГДНП, ГДГП, ГДЖСОБТ и в областните дирекции на МВР могат да се създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск, както и звена за осъществяване на охрана на лица. (2) Районите на действие на звената по ал. 1, създадени в областните дирекции на МВР, се определят с акта на Министерския съвет по чл. 42, ал. 1. 1. (3) Използването на звената за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разрешава с писмена заповед на директора на съответната структура за всеки отделен случай. (4) неотложни случаи използването на звената за изпълнение на дейностите по ал. 1 може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа. (5) При изпълнение на дейностите по ал. 1, служителите използват специални защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им. им. (6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определя с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.“ Предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

дейност, включваща откриване, фиксиране, изземване и оценка на веществени доказателства и следи, изготвяне на веществени доказателствени средства, изследване на веществени доказателства и веществени доказателствени средства и изготвяне на експертизи, включително в областта на цифровите и комуникационните технологии; служители в института участват и в други действия по разследването в качеството на специалист-технически помощник по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс; 2. участва в извършването на огледи на местопроизшествия при тежки престъпления на на територията на страната; 3. разработва и внедрява нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни достижения; 4. осъществява организационно-методическа дейност, като участва в организирането и провежда обучението на служителите, осъществяващи експертно-криминалистична дейност в МВР; 5. осъществява информационна дейност, като поддържа и актуализира Националната дактилоскопна система (АФИС) и Автоматизираната система на Европейския съюз за идентификация по пръстови отпечатъци „ЕВРОДАК“, Националната ДНК база данни и Националната съдебно-балистична колекция; 6. осъществява международен обмен на данни. (2) В Националния институт по криминалистика може да се създават

Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 7, който става § 8; предложението на Комисията за създаването на нов § 9 с текст по Доклада на Комисията;

ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение от народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10,

криминално-психологични изследвания за подпомагане на органите на досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност; 2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи; 3. осъществява медиация и психологични интервенции психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите; извършва изследвания за установяване на психологична пригодност за държавна служба; 5. извършва психологична профилактика, индивидуално и семейно консултиране; 6. извършва дейности по управление на стреса след критични инциденти; 7. осъществява специализирана психологична подготовка; 8. извършва организационна диагностика и консултиране и емпирични психологични изследвания; 9. провежда индивидуални психодиагностични изследвания; 10. създава, адаптира и въвежда нови методики, критерии и стандарти за индивидуална и организационна психодиагностика. (2) В Института по психология може да се създават отдели и сектори. (3) Устройството и дейността на Института по психология се определят с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи.“

Изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 10, който става §

Предложение от народния представител Пламен Нунев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17. В чл. 100 се правят следните допълнения:

5. предотвратяват и пресичат посегателства срещу охраняваните лица; 6. осигуряват безопасността на охраняваните лица в местата на тяхното пребиваване, както и по време на придвижването

§ 20: „§ 20. В чл. 110 ал. 3 се изменя така: „(3) Когато за достъп до исканата информация или данни се изисква разрешение от компетентен орган на съдебната власт, те се предоставят след получаване на такова разрешение.“

Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване, първо, предложението на Комисията за създаване на нов § 17; текста на § 17 съгласно Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 15, който става § 18; редакцията, предложена от Комисията за § 16, който става § редакцията, предложена от Комисията за текста на § 17, който става § 20; текста на вносителя за параграфи 18, 19 и 20, които стават съответно параграфи 21, 22 и 23. Гласували

Има ли изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 21, който става § 24, с предложеното в чл. 115 допълнение от Комисията;

от Закона за висшето образование или чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение. В тези случаи, в списъка по ал. 5, т. 6 се включва информация за единния граждански номер,

ал. 3: „(3) В разрешението за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност се посочва изчерпателно дейността

на лицето, получило разрешението и обстоятелството, че разрешението е безсрочно.“ § 30. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

на вписаните/обявените в търговския регистър обстоятелства или актове за лицето, получило разрешението, включваща: а) промяна на промяна на фирмата/наименованието; б) промяна на седалището и адреса на управление; в) промяна на правната форма; г) смяна или добавяне на представител; д) премахване на представител; е) преобразуване без промяна на правната форма; ж) прекратяване и ликвидация; 3. всяка друга промяна на условията, при които е издадено разрешението, свързана с изискванията по чл. 129, ал. 5.

4: „(4) Лицето, получило разрешение по чл. 129, е длъжно да представи документите по ал. 2 след изискването им в срока по чл.

който се съставя в два екземпляра, като единият се връчва на лицето, получило разрешение, а другият заедно с доклад за извършената проверка се представя на органа, издал разрешението. (4) В протокола протокола по ал. 3 се разпореждат писмено необходимите мероприятия за изпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в наредбата по чл.

Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Александър Сиди, направено по реда на чл. 83, 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

VI – Доброволни формирования за оказване на съдействие на полицейските органи“. Чл. 140в. (1) За оказване на съдействие при осъществяване на дейността си полицейските органи може да привличат доброволци. (2) Доброволците може да съдействат на съответните органи чрез участие в доброволни формирования. Чл. 140г. (1) Доброволец може да е дееспособно пълнолетно лице, което е вписано в регистъра на доброволците и което: и което: 1. има придобито най-малко основно училищно образование; 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и не е освобождавано от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а 78а от Наказателния кодекс; 3. не е привлечено като обвиняем или не е подсъдимо за умишлено престъпление от общ характер; 4. не е било наказвано по административен ред по Указ № 904 за борба с дребното хулиганство или Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия; 5. е физически и психически здраво. (2) Когато Когато дейността изисква, може да се предвиждат и допълнителни изисквания или ограничения за лицата, които искат да бъдат доброволци за осъществяването на съответната дейност. Чл. 140д. Не може да бъде доброволец: 1. лице, което не отговаря на изискванията за доброволец; 2. държавен служител в службите за сигурност или в службите за обществен ред.

може да създава доброволни формирования. (2) В доброволно формирование може да участват лица, които са вписани в регистъра на доброволците и участието им е безвъзмездно. (3) Условията и редът за създаването на доброволните формирования се определят с наредбата по чл. 140л, ал. 1. Чл. 140ж. Доброволецът има право: 1. да подпомага дейността на полицейските органи; 2. на достоверна, разбираема и своевременна информация за дейността, във връзка с която е необходимо съдействието му, включително за възможните рискове за живота и здравето му; на равни възможности, недискриминационно отношение и зачитане на личните му убеждения при осъществяването на съдействието; 4. на съответно обучение за дейността, в която се изразява осъществяваното от него съдействие; на осигуряване на съответните здравословни и безопасни условия за осъществяване на съдействието, включително при необходимост, осигуряване на екипировка за извършване на дейностите, в които се изразява съдействието; 6. на идентификационна карта на доброволец. Чл. 140з. Доброволецът, който подпомага дейността на полицейските органи, има право и да: 1. подпомага подпомага дейността на полицейските органи при осъществяване на охранителна дейност по опазване на обществения ред; 2. извършва проверка за установяване на самоличност; 3. предупреждава устно лице, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред. Чл. 140и. Доброволецът е длъжен да: 1. изпълнява добросъвестно изпълнява добросъвестно възложените му задачи; 2. уведоми незабавно полицейските органи при получаване на сигнали за извършени или при установяване на извършени нарушения на обществения ред; ред; 3. оказва съдействие на полицейските органи при охрана на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред; 4. уведоми по съответния ред, когато установи наличието на пострадали или лица, които се намират в безпомощно състояние; 5. работи в сътрудничество и разбирателство с останалите доброволци, като им съдейства и ги подпомага в съответствие с дадените му указания;

опазва чуждото имущество, доколкото това е възможно при осъществяване на съдействието; 9. се легитимира с идентификационната си карта при осъществяване на съдействието. Чл. 140к. Доброволецът отговаря по общия ред за вредите, които виновно е причинил при или по повод оказването на съдействието. Чл. 140л. Чл. 140л. (1) Условията и редът за създаване на доброволните формирования по чл. 140е, съдействието, което оказват на полицейските органи и контролът върху тях, за вписването и воденето на регистрите на доброволците и доброволните формирования и достъп до данните в тях, за организацията на дейността на доброволците и доброволните формирования, обучението на доброволците и формата и съдържанието на идентификационната карта на доброволеца се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. (2) Видовете разходи във връзка с осъществяване на съдействие от доброволци и размерите, в които подлежат

Благодаря Ви, господин Председател. С настоящото предложение всъщност решаваме един проблем, за който още в началото на мандата на това Народно събрание говорихме и по време на кампанията – за това, че ще се опитаме да подобрим взаимодействието на органите на Министерството на вътрешните с гражданите с цел превенция на престъпленията, особено в малките населени места. Една наша стара идея да направим доброволни формирования в подкрепа на Министерството на вътрешните работи, за да можем да спрем битовата престъпност, която тормози гражданите в малките населени места, знаете, българските граждани, които биват брутално поругавани от различни хора с криминално мислене. Така че ние бяхме направили много сериозни предложения, но в крайна сметка това е първата крачка към изграждането на доброволни формирования, които, пак казвам, в подкрепа на Министерството на вътрешните работи ще решат проблема с битовата престъпност в малките населени места, надявам се, и съответно ще успеят да освободят ресурс на Министерството да се занимава и с други неща тогава, когато в малкото населено място може да патрулира единствено и само доброволно формирование. Разбира се, с подкрепата на служители на Министерството, но ще се освободи един по-сериозен ресурс, за да може в крайна сметка да се справим с този бич в нашето общество, а именно битовата престъпност в малките населени места. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Сиди. Реплика? Не виждам. Господин Малинов,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Това, което искам да направя като обръщение към народните представители – идеята за доброволните отряди и сътрудници, които са към Министерството на вътрешните работи, не е лошо като идея, като принцип то ще срещне нашата подкрепа. Но аз искам да отпадне един текст от така предложения чл. 140з и Ви моля да се замислите върху това, което ще Ви кажа. Когато едно лекарство е в необходимата доза, то лекува, тогава когато е предозирано, то уврежда. Член 140з – правата на доброволните сътрудници, т. 2. Искам някой от Вас да си представи как ще стане това реално, просто да си представи, че един от Вас е на улицата или в дадено населено място и така нататък. „Има право да извършва проверка за установяване на самоличността.“ Може ли някой – и вносителите, и който и да е от тези от Вас, които по чисто политически принцип ще го подкрепят, да обясни това на практика как ще стане? Вие вървите, появява се един човек, вади някаква карта и казва: „Дайте си документите за проверка!“ Следващия път ще му разширим правомощията да каже той еди-какво си, еди-какво си… Вижте, това вече нарушава коренно принципа и идеята за създаване на тези формирования. Предлагам Ви, господин Председател, и на Вас Ви предлагам да подложите на гласуване тази т. 2,

Уважаеми колега, преди всичко благодаря за това, че ще подкрепите принципа, защото наистина това е една идея, която от ВМРО десетилетия се опитваме да прокараме, и това е нещо истинско, което може да промени съотношението в битката с маргиналния криминален контингент. Това, с което не съм съгласен с Вашето изказване обаче, не мога да го скрия. Първо, тези хора ще действат по планови операции. Те няма да са едни блуждаещи хора, които правят където си искат и каквото си искат.

но по-важното е, че това са хората от съответното малко населено място. Не си представяйте, че този институт на доброволчеството ще има широко приложение в големите градове, но в малкото населено място този почтен гражданин, на който се е спряло МВР, тоест почтени граждани, тъй като те трябва да бъдат най-малко двойка при осъществяване на тази дейност, те са познати, всички, включително и криминалният контингент контингент ги знае, че са сътрудници на полицията, те ще се представят и ще кажат: ти вършиш някакво нарушение или ти вероятно се каниш да извършиш някакво нарушение, снемаме ти самоличността, предупреждаваме те. И това мисля, че ще има изключително респектиращо въздействие върху тази маргинали, които безчинстват в определени краища на страната. Така че ние от ВМРО и всъщност от „Обединени патриоти“ настояваме този текст да остане, защото той е част от гръбнака на предложението. ако бъде установен по време на извършване на престъпление, патрулът трябва да има право да задържи до пристигане на полицейските органи съответното лице. Тук не срещнахме подкрепа, но смятам, че след една или две години ще си говорим и това задържане ще дойде на дневен ред.

Министерството на вътрешните работи. По принцип един закон урежда принципите, функциите, дейността, управлението и устройството в даденото министерство, така и статута на неговите служители. Ние от „Движението за права и свободи“ сме против създаването на тези доброволчески отряди, защото по принцип, както изтъкват вносителите, тоест националистите, в едно малко населено място чрез тези доброволчески отряди ще се създаде едно двувластие и тогава хората в населеното място ще се чудят отново къде е държавата. Няма нужда, защото по същия подобен начин навремето в една много развита страна – член на Европейския съюз, се създадоха и шпицкомандите. Уважаеми колеги, да не забравяме, защото историята понякога трябва да се чете и да се напомня за бъдещите поколения, ние от „Движението за права и свободи“ сме категорично против, повтарям, създаването на тези шпицкоманди (реплики от ОП) и моля всички колеги да подкрепят това наше

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз се учудвам, че влязохме в такъв дебат, защото текстът за създаването на доброволните отряди, между другото, е изключително гарантиран от гледна точка на това, което и Вие казахте, и на колегата в изказването, защото в реда е предвидено, че те ще работят единствено и само по време на провеждане на операция, съвместно с полицейския орган и само по план на тази операция, създадена от полицейския орган. Те няма да са свободни електрони, движещи се по пътя и даващи си картата: дай си личните документи! Няма такъв вариант. Вариантът е единствено и само в операция, която се планира в Министерството на вътрешните работи, тоест в управлението и те работят заедно с полицейския орган и подпомагат полицейския орган. Това беше основанието аз лично да подкрепя тази идея, тези две гаранции. От друга страна, колеги, моля Ви, дайте да си оправим партийния апарат, особено към БСП се обръщам. ние говорим за доброволни отряди на хора, които искат да подпомагат полицията. Във Вашите глави са все доброволните сътрудници бе. Не са сътрудници. Ония – доброволните сътрудници, са друго нещо. Те бяха агенти. Аз просто казвам, че подкрепата, която получи този законопроект в тази си част, беше за това, защото създадохме безброй много гаранции да не могат по никакъв начин да имат каквито и да било преимущества, каквито и да било привилегии, ако до тях не стои полицаят и няма подписан от началника план за тази операция, по която те са навън.

На мен ми е трудно да отговоря на една от дупликите по простата причина, че според мен тя беше съдържателно изказване. Искам да наблегна на две неща говоря за изказването на колегата от ДПС. Според мен не беше дуплика, а изказване, но – тяхно право. Първо, на господин Веселинов. Господин Веселинов, не съм казал, че ние като група ще подкрепим Казах, че идеята по принцип си заслужава подкрепа, но във вида и в обяснението, което дадохте, особено по тази т. 2, нещата наклоняват в съвсем друга посока. Може би трябва да запишем тогава на база на Вашето обяснение, на Вашето и на колегата от ГЕРБ, който се изказа, че това действие касае само регионално и маргинални… Аз искам да попитам регионално ли е – примерно, аз живея в „аристократичния“ квартал „Люлин“, това регионална акция ли ще бъде, с маргинали, полицейска операция? Това е абсолютно несериозно. Даваме правомощия, които не трябва да се дават! По този начин се опорочава идеята. Опорочава се една идея, която не е лоша,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не смятах да правя изказване, тъй като подкрепям този, смятам, изключително премислен и балансиран вариант на Комисията, който, вярно, в някаква степен е по-скромен като обхват от това, което ние желаехме и бяхме предложили първоначално, но ние сме съгласни, че нещата трябва да стават стъпка по стъпка, трябва да се види как работи

те са услужливи към тях по време на избори, а пък бедните хорица, които имат нещастието да живеят на тази територия, те да му мислят, да се надяват само на Господ да ги пази! От колегите от БСП съм разочарован. Всъщност те си търсят повод да са против доброволните отряди, говорейки в същото време, че са „за“. Няма шпицкоманди тук, няма някакъв замисъл да обличаме някакви хора с извънредна власт, обаче имаме желанието да мобилизираме почтените българи да помагат на полицията. по-нормално и благородно от това, честно казано, аз не виждам. И този ресурс от хора, ако щете, бивши служители на МВР, на Министерството на отбраната, защо той да не бъде използван по един подходящ начин? И пак казвам, с инициативата на самата съответна полицейска структура, на съответното РДВР. Тук не говорим за хора, които се събират и се самоорганизират. Тук говорим за хора, които са събрани и организирани от МВР в полза и подкрепа на обществения ред. Ако някой не одобрява това нещо, то значи изобщо не мисли за обществения ред и не мисли за ефективната борба с битовата престъпност. Благодаря, господин Веселинов. Реплики? Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Господин Веселинов, аз разбирам за пореден път Вашата фикция спрямо „Движението за права и свободи“, но не разбирам и Вашия пореден опит да вкарате едни противоречиви текстове, в които ние ще изправим една част от българското общество срещу друга част от българското общество. И тук въпросът е: ние не вярваме ли в дейността и функцията на Министерството на вътрешните работи, защото ние вярваме? Ние от „Движението за права и свободи“ искаме това да е една силна структура, тя да гарантира правата, свободите, имуществото, живота и здравето на всички български граждани. И ако има проблем в МВР, нека да прегледаме какви са им проблемите, да подкрепим МВР, да увеличим бюджета, за да се гарантира здравето, имуществото на всички български граждани, от една страна, и, от друга страна, ние да знаем, че законът се спазва. Вие споменахте за едни кланове, но тук само едно нещо ще Ви зачета някъде от предложените текстове, че изискването за човек да участва в доброволческите отряди е да има основно образование. За кои маргинали говорите? Които ще ги вкарате в доброволните отряди От друга страна, господин Манев, Вие казахте, че няма нещо толкова притеснително, но текстовете тук по-надолу гласят, че те могат да бъдат заедно с полицаите – тези доброволчески отряди, но могат да бъдат и сами, ако бъдат в група по двама, нещо… Да ги зачетат текстовете. Четете! Четете!

Вашето изложение, което направихте, да допълните с ей това и да кажете истината каква е. Вижда се днес в парламента, че именно БСП и ДПС са за това битовата престъпност в България да продължи да безчинства в малките населени места. шум и реплики.) Защо го правят? Мотивите най-вероятно са различни. Най-вероятно имат различни мотиви, но един от мотивите всички го знаем – по време на избори всички тези хора, които живеят в такива рискови места, под строй гласуват за определена или за определени партии. И това не им е изгодно. Рискове – говоря от гледна точка на престъпността, която я има, за битовата престъпност там. Така че, господин Веселинов, хубаво е наистина да подчертаете кои политически сили са за това битовата престъпност в България да продължи и кои не са. Още повече в тези изказвания, които направиха колегите от ДПС, говорят за дискриминация, за шпицкоманди и всякакви други безумия, ами именно тези доброволци могат да са всякакви хора, от всички общини. Кметовете на общините могат да потърсят най-читавите и съвестни хора, за да ги препоръчат в МВР, за да могат тези хора по малките населени места наистина да помагат за това да бъде намалена битовата престъпност и да няма престъпления. Къде видяхте в Закона да има предложение конкретно човекът да е от определен етнос или от определена партия? Всеки един доброволец може да е от всяка една партия, от всеки един етнос, от всяка една религиозна общност в България. Тези хора ще помагат и в общините, където управлявате и Вие – от ДПС, само че Вие явно тези мерки не ги съгласувате с Вашите общински кметове, нали? Решили сте, че щом ВМРО го предлага, ние сме „против“ – хем за изборите да има повече гласове, да не ни пречат, защото тези доброволци по време на избори, господин Веселинов,

господин Министър, уважаеми колеги! Репликата ми е в посока – уважаеми колеги, не може така грубо да се говори, политически некоректно, невярно в тези изказвания. Репликата ми е, първо… (Шум и реплики.) Ще Ви чуя, господа. Към господин Веселинов – господин Веселинов, нека БСП да определя какво и как ще прави. Не сте Вие, които ще ѝ давате оценка. И се занимавайте с Вашата си градинка. Недейте да копаете в чуждата. Във Вашата си има достатъчно картофи за вадене, и то гнили! Това е едното. Второто, колегата Ангелов – защо Ви беше необходимо това бе, колега?! Защо Ви беше необходимо това политизиране? Ние говорим за един конкретен текст и правомощия. Репликата? Да, към Веселинов, но той допълни пипера, господин Ангелов… Господин Веселинов, първо, нито БСП, нито аз в своето изказване сме споменали думата шпицкоманди. Слушайте внимателно кой какво говори!

Уважаеми колеги, аз се чудя, специално, колеги от БСП и ДПС! Аз се чудя Вие осъзнавате ли, че има проблем с битовата престъпност в държавата?! Осъзнавате ли, че за първи път има системно противодействие на тази битова престъпност? И осъзнавате ли, че тази битова престъпност е функция на Вашето безотговорно поведение и възпитаване на безотговорност в определени маргинални групи,

епитети, „шпицкоманди“ и прочее. Очевидно е обаче, че Вие не разбирате необходимостта цялото общество да се мобилизира срещу битовата престъпност. Вие говорите за разделение между хората – да, ние разделяме хората на престъпници и такива почтени граждани, които трябва да се борят с престъпниците, и това е една стъпка в тази посока. Ако Вие не го разбирате, ако не искате да участвате или ако искате да участвате на страната на престъпниците, си е Ваш проблем.

Вземам лично обяснение, за да не влизам в този дебат. Нарочно го вземам като лично обяснение, за да не влизам в този дебат, който стана – не знам откъде и какъв… Много политика сложихме тук. Аз нямаше да се подпиша… За да е лично обяснение – аз никога нямаше да се подпиша под такъв законопроект, ако вътре той не започва с този текст от Законопроекта, който не започва с това, че първото действие, за да се създаде такова нещо, е някой човек да отиде и да се регистрира сам в дирекцията на полицията като желаещ да бъде доброволец. Това е първата стъпка. Единствено и само от тези хора, които доброволно са се записали в този списък, могат да се ползват доброволци по време на операциите, иначе не бих се подписал под такова нещо. такова нещо. Четете Закона! Обвинихте ме, че не го чета! Смея да кажа, че съм абсолютно прав! Там пише, че само от регистъра на тези, които са се регистрирали, затова искам да бъда ясен за цялата зала, за всички колеги

Господин Председател, процедурата ми по начина на водене е изцяло към Вас. Докато се изказват колегите националисти от другата страна и правят реплика на репликата, Ви моля да спазвате Правилника и да им правите на тях забележка или да ги наказвате, да не се занимавате с колегите в залата. Когато правят колегите пък лично обяснение, да им цитирате, че става въпрос за чл. 140и, ал. 2, където е записано, ще прочета: в случаите по ал. 1, т. 1 дейността може да се осъществява съвместно с полицейските органи или самостоятелно от екип от най-малко двама доброволци при условията и по реда, определен в Наредбата по чл. 140.

Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, обръщам се към Вас като председателстващ Народното събрание. Когато от тази зала, независимо под какъв претекст народен представител обвинява – дали ще бъде български гражданин, дали ще бъдат група български граждани от нашето общество като престъпници, може да припомните на някои колеги, че престъпниците биват обявявани от съда. В момента само да Ви припомня, колеги националисти, в държавата тече разследване на няколко политически лица. (Шум и реплики от ОП.) Господин Председател, може да стопирате, когато народен представител обявява български гражданин или общество за престъпници.

една молба. Смятам, че Министерството на вътрешните работи няма необходимост от такива групи.

има наличие на нарушаване на обществения ред. Уважаеми господин Министър, на Вас не Ви е необходимо Вашите партньори, уважаемите колеги от ГЕРБ, да Ви приписват онези дружинки, които господин Каракачанов беше създал с едни кафяви дрехи, да ги прехвърли при Вас и по някакъв начин да може да ги узаконите. Уважаеми колеги, този законопроект беше разгледан преди една година и нещо. Беше предложен в Закона за устройство на територията и беше отхвърлен с ясното съзнание, че ГЕРБ не искаха да влязат в онова напрежение, което обществото създава. А да не мислите, че сега, в момента, общественото напрежение толкова се е успокоило, че се опитвате

навремето Вие искахте всичко това да попадне в ръцете на Вашите кметове, те да създават тези групи – онези, които си хвърлят фаса, преди изборите да бъдат под контрола на кметовете, за които би трябвало да гласуват. Господин Министър, недейте да въвеждате в предизборна кампания Министерството на вътрешните работи, създавайки тези групи. Хайде, да не са шпицгрупи, да са онези групи, които по принуда ще отидат, ще подпишат, господин колега, да бъдат доброволци в МВР. Не е необходимо, колеги, днес да създавате поредното напрежение, защото Вашите партньори никога не са предлагали законопроект, с който да предложат производство, да предложат повишаване на брутния вътрешен продукт. Те предлагат постоянно някой някъде да бъде назначен, за да може да смуче от тези данъци, които и без това вече няма откъде да ги съберем. Вие сте пречка за развитието на държавата, колеги, не само пречка на коалиционните Ви партньори. (Силен шум и реплики от ОП.) Вие сте пречка и за Европа. Вие не сте пречка на „Движението за права и свободи“. „Движението за права и свободи“ е корективът, господин Министър, чрез който, изисквайки и малцинствата да участват като капитани, сержанти сержанти в Министерството на вътрешните работи, за да може тези малцинства да се саморегулират, да се самоуправляват. Сериозното нещо е това, колеги, а не танкът танкът или камионът на Динко да създава на границата напрежение, за да събира определени пари и някои общински членове на определени политически формации с микробуси да ги превозват до Пазарджик.

И още нещо – бих Ви предложил да вземете почивка, докато се уточни какво да се направи по-нататък с напрежението, което създавате с този законопроект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Уважаеми колеги! Господин Аталай, забравихте да допълните някои неща. ДПС не може да бъде безучастно към този проблем, защото той засяга засяга основите на правовата държава, а ние държим България да бъде правова държава. Колкото за мотивите, които Вие предлагате, колеги. Вашите мотиви са свързани със съществуването – основно, това, което аз чух, на ДПС и на БСП в определени региони. Това означава, че те са политически, и целят следващите избори – да изградите механизъм, по който ДПС и БСП да вземете властта чрез този инструмент на властта, който Вие задавате в политическото пространство с този закон. Основно нещо искам да Ви кажа – престъпността, както казвате като мотив, не може да бъде борена чрез престъпни механизми и задаване на частни ОПГ-та в общините, които са подчинени на кметовете. Нашите мотиви са съвсем различни. В исторически план, ако погледнете, всичко, което е правено по този начин, го има и назад в историята и в хитлеризма, и по същия начин се е създавал националсоциализмът. Това е в исторически план. (Силен шум основен мотив може да бъде укрепването на институционализма в една държава чрез методите, които ги има в закона именно укрепването на институцията на МВР, и по този начин може да се бори една престъпност, ако я има като битова престъпност. Обръщам се и към ГЕРБ – върнете законността в държавата, а не да връщате национализацията и националсоциализма. Благодаря Ви. Благодаря. Друга реплика? Имате думата, господин Аталай. Благодаря, господин Председател. Колега, аз Ви благодаря за допълнението на всичко онова, което чувствате и го предадохте и към обществото. Но аз се обръщам към господин министъра. Господин Министър, от името на „Движението за права и свободи“ искам половин час почивка, за да може да направите така, че събирайки председателите на парламентарните групи, да им обясните, че на Вас не са Ви необходими онези сили, които ще Ви дърпат за крака надолу. Благодаря Ви. Прекъсване на работата за 30 минути. Възобновяваме в 11,40 ч.